to su. - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu, - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkom novcu, - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata, Konačni prijedlog zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa i - Konačni prijedlog zakona o provedbi uredbe (EU) 2022/2554 o digitalnoj operativnoj otpornosti za financijski sektor.Predlagatelj je

Dogovorili smo da provedemo objedinjenu raspravu o prvih 5 točaka dnevnog reda, a to su. - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu, - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkom novcu, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata, - Konačni prijedlog zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa i - Konačni prijedlog zakona o provedbi uredbe (EU) 2022/2554 o digitalnoj operativnoj otpornosti za financijski sektor.Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Ustava i članaka 172., 204. i 206. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda, prihvaćen je prijedlog predlagatelja da se ovi zakonski prijedlozi rasprave po hitnom postupku. Sukladno čl. 204. Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mog podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Nema zahtjeva za stankom, tako da ću zamoliti državnog tajnika Davora Zoričića da predstavi navedene prijedloge zakona. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice, poštovani zastupnici. Danas se pred vama nalaze Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu s konačnim prijedlogom zakona, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkom novcu s konačnim prijedlogom zakona, Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata s konačnim prijedlogom zakona, Prijedlog zakona o provedbi uredbi EU iz područja platnog prometa s konačnim prijedlogom zakona te Prijedlog zakona o provedbi uredbe EU 2022/2554 o digitalnoj operativnoj otpornosti za financijski sektor s konačnim prijedlogom zakona. Svaki od prijedloga zakona izrađen je radi daljnjeg usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU. Tako prva 4 od navedenih prijedloga zakona, svaki u okviru svoga područja primjene, osiguravaju pretpostavke za provedbu uredbe 2024/886 u pogledu instant kreditnih transfera u eurima koja je objavljena u Službenom listu EU 19. ožujka 2024. godine, a stupila je na snagu 08. travnja 2024. godine. Uredbom o instant kreditnim transferima u eurima izmijenjena je tzv. SEPA uredba koja utvrđuje tehničke i poslovne zahtjeve za kreditne transfere i izravna terećenja u eurima tako što su u SEPA uredbu umetnute nove odredbe koje se odnose na instant kreditne transfere. Instant kreditni transferi vrsta su kreditnog transfera kojim se novčana sredstva u roku od 10 sekundi od vremena primitka naloga za plaćanje prenose s platiteljeva računa na račun primatelja plaćanja i to u bilo koje doba dana i svakoga dana u godini. Po tome se instant kreditni transferi razlikuju od ostalih kreditnih transfera koje pružatelji platnih usluga obrađuju samo tijekom radnog vremena, a novčana sredstva knjiže se na račun primatelja plaćanja, najkasnije do kraja slijedećeg radnog dana. Pri tome kako bi se podigla razina uvođenja instant kreditnih transfera, Uredbom o instant kreditnim transferima u eurima propisuje se da pružatelji platnih usluga koji svojim korisnicima platnih usluga pružaju uslugu slanja i primanja kreditnih transfera, moraju pružati uslugu slanja i primanja instant kreditnih transfera. Sukladno navedenoj uredbi pružatelji platnih usluga koji nude uslugu slanja i primanja kreditnih transfera, trebaju svojim korisnicima omogućiti primanje instant kreditnih transfera od 09. siječnja 2025. godine, a slanje instant kreditnih transfera od 09. listopada 2025. godine. Iznimno, pružatelji platnih usluga koji su institucije za elektronički novac ili institucije za platni promet dužni su korisnicima platnih usluga omogućiti pristup navedenim uslugama od 09. travnja 2027. godine. Pored toga sukladno navedenoj uredbi, naknade koji pružatelji platnih usluga naplaćuju za instant kreditne transfere, ne smiju biti više od naknada koje ti pružatelji platnih usluga naplaćuju za ostale kreditne transfere odgovarajuće vrste. Stoga, kako bi se u okviru hrvatskog zakonodavstva osigurala provedba Uredba o instant kreditnim transferima u eurima, Prijedlogom zakona o izmjenama i dopuni Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata s konačnim prijedlogom zakona omogućuje se da pored kreditnih institucija sudionici platnih sustava mogu biti institucije za platni promet te institucije za elektronički novac. Navedena mogućnost trebala bi doprinijeti povećanoj konkurentnosti između pružatelja te ostvarivanju preduvjeta da svi pružatelji platnih usluga pod jednakim uvjetima razvijaju nova rješenja za plaćanje. Nadalje, Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu s konačnim prijedlogom zakona kao i Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkom novcu s konačnim prijedlogom zakona propisuju se sukladno odredbama Uredbe o instant kreditnim transferima u eurima odgovarajuće zaštitne mjere kako bi se osiguralo da pristup institucija za platni promet i institucija za elektronički novac u platnim sustavima ne uključuje dodatan rizik za platne sustave. U tu svrhu dopunjuje se mogućnost zaštite novčanih sredstava korisnika platnih usluga imatelja elektroničkog novca, a Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu s konačnim prijedlogom zakona propisuju se preduvjeti za pristup platnim sustavima institucija za platni promet i institucijama za elektronički novac. Pored toga provedba Uredbe o instant kreditnim transferima u eurima osigurava se i Prijedlogom Zakona o provedbi uredbi EU iz područja platnog prometa s konačnim prijedlogom zakona tako što su njime određena nadležna tijela za provođenje nadzora i rješavanje pritužbi, uređeni izvansudski pritužbeni postupci i alternativno rješavanje sporova te definirani prekršaji za postupanja protivna odredbama navedene uredbe. Petim prijedlogom zakona koji se danas pred vama nalazi osigurava se provedba Uredbe EU 2022/2554 o digitalnoj operativnoj otpornosti za financijski sektor, a riječ je tzv. DORA uredbi. Navedena uredba primjenjivat će se od 17. siječnja 2025. godine, a njome se utvrđuju jedinstveni zahtjevi u pogledu sigurno… sigurnosti mrežnih informacijskih sustava kojima se podupiru poslovni procesi financijskih subjekata obuhvaćeni njezinim područjem primjene sve kako bi se postigla visoka zajednička razine digitalne operativne otpornosti. Naime, tijekom godina se povećava primjena informacijske i komunikacijske tehnologije pri pružanju i upotrebi financijskih usluga. Financijski subjekti u svojem se svakodnevnom poslovanju u velikoj mjeri oslanjaju na primjenu digitalne tehnologije te se trebaju na primjeren i sveobuhvatan način nositi s digitalnim rizicima kojima su izloženi te pridonijeti ostvarivanju potencijala digitalnih financija u smislu poticanja inovacija i promicanja tržišnog natjecanja u sigurnom digitalnom okruženju. Stoga kako bi se očuvala potpuna kontrola nad IKT rizikom financijski subjekti obuhvaćeni područjem primjene Uredbe o digitalnoj operativnoj otpornosti za financijski sektor u skladu s njezinim odredbama moraju imati sveobuhvatne kapacitete kojima se omogućuje snažno i djelotvorno upravljanje IKT rizicima kao i posebne mehanizme i politike za postupanje u vezi sa svim IKT incidentima te izvještavanje o značajnim IKT incidentima. Isto tako, financijski subjekti obuhvaćeni područjem primjene navedene uredbe dužni su u skladu s njezinim odredbama uspostaviti politike za testiranje sustava, kontrola i procesa u području IKT-a kao i za upravljanje IKT rizikom povezanim s trećim stranama. Prijedlogom Zakona o provedbi Uredbe 2022/2554 o digitalnoj operativnoj otpornosti za financijski sektor s konačnim prijedlogom zakona predlaže se zakon kojim se osigurava provedba navedene uredbe tako što se HNB-u i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dodjeljuju ovlasti potrebne za izvršavanje uredbom predviđenih zadaća u odnosu na odgovarajuće subjekte nadzora. Njime se utvrđuju i prekršajne odredbe za kršenje odredbi konačnog prijedloga zakona i same uredbe. Istovremeno se Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu s konačnim prijedlogom zakon te Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkom novcu s konačnim prijedlogom zakona osigurava prenošenje u hrvatsko zakonodavstvo direktive u pogledu digitalne operativne otpornosti za financijski sektor. Navedenom direktivom osigurava se prava jasnoća i dosljednost sekundarnog prava EU s Uredbom o digitalnoj operativnoj otpornosti za financijski sektor. U svrhu pristupanja RH OECD-u Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu s konačnim prijedlogom zakona, Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkom novcu s konačnim prijedlogom zakona te Prijedlogom Zakona o provedbi uredbi EU iz područja platnog prometa s konačnim prijedlogom zakona predviđeno je proširenje mogućnosti alternativnog rješavanja potrošačkih sporova tako što će pružatelji platnih usluga te izdavatelji elektroničkog novca biti obvezni sudjelovati u svim postupcima alternativnog rješavanja spora koje pokrenu potrošači. Također u svrhu pristupanja RH OECD-u Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkom novcu briše se odredba prema kojoj se pri izdavanju odobrenja za osnivanje podružnice institucije za elektronički novac iz treće države primjenjuje načelo reciprociteta. Osim toga, Prijedlogom Zakona o provedbu uredbi EU iz područja platnog prometa s konačnim prijedlogom zakona prekršajne se odredbe u odnosu na odgovarajuće odredbe važećeg zakona koje sadrže pozivanje na kunu usklađuju s uvođenjem eura kao službene valute u RH na način da su iznosi novčanih kazni izraženi u eurima. Naposljetku, vezano uz predložene zakonske izmjene zaprimljeni su amandmani saborskog Odbora za zakonodavstvo koje predlagatelj ovim putem prihvaća. Zahvaljujem svim uvaženim zastupnicama i zastupnicima na pozornosti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala državnom tajniku. Imamo 6 replika, prvi na redu bit će kolega Lalovac. Može, evo izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Dva kratka pitanja. Da li se ova DORA direktiva odnosi na HABOR budući da sam ovdje čini mi se pročitao da nije, a sama DORA daje mogućnost šire primjene, širu primjenu financijskih subjekata. To je prvo pitanje i drugo pitanje ovo što ste govorili o instant NKS plaćanjima zanima me kolika je naknada i da li je ta naknada unutar one naknade međubankovne Uredbe o međubankovnim naknada koja ograničava ono na 0,2% za prepaide odnosno za debitne odnosno 0,3% jel da li ovaj NKS koji će ići puno brže da li spada pod ovu naknadu koja je ne znam ako plaćate tisuću eura uzme vam 2 eura jel. Sad me zanima za ova brza plaćanja da li to potpada pod to i druga da li je HABOR i zašto nije ako nije pod DOROM? Hvala lijepa. **Jandroković, Hvala na pitanju, dakle Uredba DORA se ne primjenjuje na HBOR, ali to nije predmet ovoga zakona već bi trebalo promijeniti druge zakone da bi se primjenjivalo na HBOR, to je prvo pitanje, a drugo pitanje vezano za instant kreditne transfere dakle kao što sam u uvodnom obraćanju rekao naknada je jednaka naknadi za kreditne transfere, dakle naknada mora biti ista, a sad ovisi o tome koliko iznosi za standardne kreditne transfere. **Jandroković, Hvala lijepa. Prijedlog zakona zahtijeva od pružatelja platnih usluga da bez odgađanja obavijeste HNB o svim značajnim operativnim i sigurnosnim incidentima i to je svakako korak naprijed u povećanju transparentnosti i sigurnosti. Zanima me kako će se osigurati da obavještavanje bude brzo i učinkovito bez prevelikog opterećenja za pružatelja platnih usluga, te možete li pojasniti koje konkretne mjere i smjernice će se primijeniti kako bi se osiguralo da izvješćivanje bude standardizirano i da svi pružatelji platnih usluga budu dovoljno tehnički opremljeni za izvršavanje tih obaveza? Također s obzirom na to da su prijavljeni incidenti od kritične važnosti za sve sudionike financijskog sektora, planiraju li se dodatne inicijative za poticanje brze reakcije i smanjenje potencijalne štete po korisnike platnih usluga? Hvala. **Jandroković, Hvala na pitanju. Zapravo je Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti kojeg ovdje nismo danas predstavili propisana tzv. piksi platforma putem koje se prijavljuju svi incidenti, a onda se ta platforma koristi i za izvještavanje o incidentima, što je itekako brz i efikasan način izvještavanja, a HANFA i HNB će smjernicama propisati dodatne detalje vezano uz izvještavanje. **Jandroković, Poštovani, uvođenjem plaćanja 24/7 unutar 10 sekundi za svaku transakciju, da li to znači da i unutar Hrvatske više nećemo imati odgađanja u plaćanjima kako je dosada bilo do 15 sati u jednom danu da se prenesu u drugu banku i da li ćete eliminirati rupu koju smo imali dosada da se vikendom ne može plaćati jer se čeka ponedjeljak da se transakcija provede? odgovor. **Zoričić, Davor** Da, dakle kao što smo rekli unutar 10 sekundi u svako doba dana, u bilo koje doba dana, bilo koji dan u godini. **Mandarić, Marin (HDZ)** Hvala. Pa evo moje pitanje je nastavno na prethodno možda. Ak sam dobro shvatio, u roku 10 sekundi vidjet će se na drugom računu, računu primatelja da su novci sjeli, ako sam dobro razumio? Nisam gotov molim vas. Jasno mi je vikendom rekli ste i popodne i svaki dan. Odnosi li se ovo samo na domaća plaćanja ili i na ino plaćanja i molim vas još informaciju da li ovaj zakon samo pruža mogućnost da bi pružatelji usluga platnog prometa, znači tu najčešće mislimo na banke, uvele ovakvu opciju il je obaveza da svi uvedu ovakvu, ovakvu mogućnost plaćanja za svoje korisnike? **Jandroković, Da, kao što smo rekli dakle unutar 10 sekundi se moraju vidjeti sredstva na računu primatelja, a moraju bit prebačena sa računa platitelja za sve dane u godini u bilo koje doba dana i kao što smo rekli dakle to bi trebalo vrijediti za sva plaćanja i vaš drugi dio je bio, pitanja je bio i oprostite samo …/Upadica Mandarić se ne razumije./…da, dakle kao što smo rekli dakle u siječnju iduće godine se mora uvesti mogućnost primanja, a onda do listopada se mora uvesti mogućnost zadavanja tih naloga znači slanja Tomislav (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče. Pitanje je, koje će regulatorne agencije biti nadležne za nadzor nad primjenom Uredbe o digitalnoj operativnoj otpornosti za financijski sektor? Hvala. **Jandroković, Dakle HNB će biti nadležna za kreditne institucije kao što je inače, a HANFA će biti za ostale subjekte iz financijskog sektora nadležna. **Jandroković, Gordan (HDZ)** I zadnja replika kolegica Blažanović izvolite. Zahvaljujem predsjedniče HS. Poštovani državni tajniče, evo iz predloženih izmjena kao što ste i naveli u svom izlaganju vidljivo je proširenje mogućnosti alternativnog rješavanja potrošačkih sporova, a što je i po preporuci OECD-a, znači inzistira se na tome da izdavatelj elektroničkog novca mora pristati na mirno rješavanje odnosno sudjelovanje u mirom rješenju tih potrošačkih sporova, pa me zanima iz dosadašnje prakse odnosno kakva je projekcija količine tih sporova koji će se morati rješavati na ovaj mirni način, da li imate neki podatak? **Jandroković, Nažalost, hvala vam na pitanju, ali nažalost ne raspolažemo tim podacima, međutim dosada prema onim saznanjima koje imamo je takvih rješavanja sporova mirnim putem bilo relativno malo, pa se definitivno nadamo da će se situacija popraviti, a i da ćemo se onda moći o tome izvijestiti. Hvala vam, gotovi smo s replikama. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu, prvi na redu Klub zastupnika SDP-a i poštovani kolega Boris Lalovac, izvolite. Hvala lijepa g. predsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima. Evo ja ću prvo odmah prije nego što počnem pohvalit ću državnog tajnika. Ja sam stvarno zadovoljan s njegovim odgovorima, vrlo jasno, vrlo konkretno, ono što smo pitali i odgovorio i evo da ne kažete da svaki put i mi iz oporbe ne pohvalimo. Mislim da je to dobra komunikacija i vrlo jasno je danas rekao šta ove direktive znače hrvatskim građanima i mi u ime Kluba SDP-a ćemo ih podržati, pa tako je do…, bilo bi dobro da kad budete i druge zakone donosili da nam vrlo jasno nešto objašnjavate, ovaj vrlo konkretno i onda da, ne kažemo promijenimo mišljenje ili da vas podržimo u nekim stvarima koje su dobre. Mislim da su ovo dobre stvari za Hrvatsku, da su dobre stvari za Hrvatsku i da su to nekakve stvari koje na razini Europske komisije odnosno EU imaju puno jasniju sliku šta se događa na financijskom tržištu i oko određenih da ne kažem digitalnih prijetnji odnosno promjena koje se događaju u poslovanju, prvenstveno se ovdje odnosi na cjelokupni spektar financijskih usluga odnosno financijskog sektora, čini mi se da smo prošli puta imali ove direktive koje smo zakone koje usklađivanje vezano za određene investicijska društva, danas to proširujemo ovu Direktivu DORA na sektor platnog prometa pa su ovdje četri direktive vezano odnosno zakona vezano za platne sustave, platni promet, namjeru konačnosti … i i one su sigurno nešto što hrvatski financijski sustav integrira u europski financijski sustav što je jako, jako bitno, jako, jako bitno jel budući da smo članica Europske monetarne unije odnosno koristimo euro jako je bitno osim što koristimo valutu da onda izvršavamo plaćanja na cijelom eurotržištu. Ovo što je danas državni tajnik rekao vrlo brzo, vrlo promptno što drugim riječima je bilo nezamislivo ono prije desetak ili petnaest godina kada obavite neka plaćanja pa morate donijeti kad donesete u FINA-u dok je još FINA obavljala platni promet pa imate one obrasce, pa vam udari štambilj, pa vratite, pa na tom obrascu vam ovaj kaže jeste li platili niste, ovaj jel sjeo novac, nije sjeo novac, on kasnije povuče taj platni nalog pa su razni zapravo problemi svih građana odnosno pogotovo poslovnih subjekata koji su izvršavali određene platne transakcije, ovo se prvenstveno odnosi na potrošače na građane i zbog toga je još i važnije i naša pitanja su bila za građane kada kupuju određenu uslugu. A vidimo da najveći dio usluga se zapravo i kupuje putem interneta i dobijate raznorazne kartice, prepaide kartice od banaka na kojim ima određeni novac itd. onda želite izvršiti određenu kupnju. Ne znam, kupujete u nekom bilo kojem dijelu EU u Irskoj il nekim drugim zemljama i onda ovo što je jako bitno pazite, transakcija će biti vidljiva unutar 10 sekundi, zamislite. To je nekad nezamislivo bilo šta znače nove tehnologije i u Hrvatskoj, pa platite unutar iste banke pa u Zagrebu pa jel ovaj vidio, nosite mu papire, nosite mu dokumente onda vam on vjeruje, ne vjeruje itd., ipak ove tehnologije koje su pred nama donose puno dobroga potrošačima, a da bi se puno dobroga što i te tehnologije donose građanima, da bi se one zaštitile prvenstveno potrošači zato se i donosi ova Direktiva DORA. Govorimo o otpornosti na financijski sustav kod ovih svih digitalnih prijetnji koje upravo nose te nove tehnologije. Znači uvijek kad imate nešto dobro da nam donesu te tehnologije postoje uvijek velike opasnosti i budući da je Europa vrlo jasno znala kakve su bile poteškoće 2008.g. kod određenih financijskih kriza onda nemojte zaboraviti kad izvršite određena financijska plaćanja pa onda ovaj ne dobije novac itd., zamrznu se taj novac ili ga nikad ne vide onda uvijek nastaje određeni dio panike. Ovdje je vrlo jasno se donose tehnološka poboljšanja, a ne samo što se donose tehnološka poboljšanja nego se upravo ovdje i kroz ove direktive, a mi ih moramo primijeniti kroz ove zakone donosi kada se dogode određene poteškoće da se da se pokušava riješiti mirnim putem ti sporovi između potrošača. Znači ovdje se i jača uloga odnosno daje se još naglasak također i na potrošačima. Svakako su stvari koje će donijeti puno toga dobroga, međutim ono što sam rekao odnosi se ne odnosi se na HBOR i zbog toga mi molio da Vlada pokrene i proceduru izmjene Zakona o HBOR-u kako bi se i na njih mogle primjenjivati ova DORA vezano za otpornost sustava, iako ne radi konkretno sa samim potrošačima građanima nego su više okrenuta poslovnome sektoru. Mislim da ovakve stvari kao što će se morati implementirati kroz financijske institucije, znači ne samo kroz kreditne institucije jelu glavom ovdje kreditne institucije obavljaju platni promet najveći dio, međutim imamo danas zbog liberalizacije tržišta platnog prometa to mogu obavljati i raznorazne druge institucije i kroz ovaj elektronički novac. I zato ovdje i definira se i Zakon o elektroničnom novcu da se osim banaka ovaj … plaćanja odnose i na njih, znači osigurava se šira primjena ovih zakona. Jako je bitno da upravo ovi cjelokupni procesi zaštite budu implementirani ne samo kroz kreditnu instituciju, ne samo kroz ove institucije koje nose platni promet nego da to budu implementirane i na našu financijsku instituciju u kojoj ima direktno ingerencija Vlada. Možda ne u svim tim dijelovima kao što i pokriva DORA, a ovdje sam rekao da DORA upravo ima jednu širu primjenu na financijske subjekte i koja iako u ovome dijelu kao što ste vi rekli kreditne institucije se daje ovim zakonom se daje uloga veća uloga HANFA-i i HNB-u. Ja to razumijem da HNB kontrolira kreditne institucije i zbog toga se u ovome dijelu gdje se kontroliraju kreditne institucije se daje upravo primjena ovih zakona i ovlasti HNB-u da to mogu nadzirati, a HANFA-i za cjelokupni spektar drugi koji nisu kreditne institucije kao što su osiguravajuće kuće i svi drugi, također se i njima daje ta ovlast i kroz ovaj zakon i kroz ovu uredbu i tu primjenu da oni to mogu kontrolirati. I odnosno ono što je najvažnije kao što je rekao državni tajnik da se izvještava kroz upravo ovu platformu koju ste govorili o kibernetičkoj sigurnosti je bitno da se uspostave procesi. Da bi se uspostavili procesi moraju se unutar same institucije detektirati koji su to rizici. I ovo nije samo informatičko pitanje nego je ovo i organizacijsko pitanje unutar svih tih institucija, a ovdje se prvenstveno kao što smo rekli HNB i HBOR odnosi se na njih, a HNB i HBOR nemaju ingerencije nad HABOR-om ni HNB ni HANFA ispričavam se, HNB i HANFA nemaju ingerencije nad HBOR-om, pa bi se ja apsolutno podržao da Vlada razmisli kako mijenjati i Zakon o HBOR-u, kako bi se iako nema HNB i HANFA nad njime ingerencije, upravo radi kontrole i cjelokupnih sustava određenih izvještavanja, bilo bi dobro da oni to počnu na tome raditi jer ukoliko se dogodi nekakav napad, a nažalost zadnjih godinu dana imali smo brojne kibernetičke napade i čini mi se i na Ministarstvo financija, imali smo i napade ne samo na bolnici sustav, imali smo napade na HANFA-u, jel pa smo i na samom Odboru za financije, postavljeno je pitanje šta je HANFA po tome radila, kako su se štitili, kako imaju određene procese da se to sutra ne bi dogodilo i našoj instituciji, financijskoj instituciji koju kontrolira Vlada. Apsolutno apeliram da krenete i da probate naći neki model, jel naravno nemogući te primijeniti onaj model koji se primjenjuje na sve ovo ali da se krene u tom procesu jer to je mislim da je to dobro zbog, da se cjelokupni ovaj sustav otpornosti jel na takve stvari što je najvažnije na procedure jel. Procedure su tako važne u financijskom sektoru, da ne stvore kaos, jer ako imate sustav da ne možete izvršiti platnu transakciju, da ne možete doći do svog novca, da apsolutno to, to je vatra koja gori to je u sekundi vam se zapravo stvori, stvori jedno ludilo u, u da ne možete pristupiti svom novcu itd. ili da su vam ne daj Bože ukradeni podaci, i upravo to, i to je primijetila i Europska komisija i rekla je koliko je važno jel, koliko je važno da sve banke to već imaju da se ne bi takvi napadi, a danas nažalost vidimo u kakvim uvjetima živimo i vidimo razno razne hakerske napade sa istoka koji idu prema zapadu i nažalost bojimo se da to neće neće stati jer to je njihova, njihov i cilj, stvaranja panike na financijskom i na financijskome sektoru, da se pripremamo i upravo kroz ovakve direktive, kroz procese kako reagirati u kojem momentu reagirati, da imate cjelokupni proces izvještavanja, evidentiranja nekakvih back up pozicija odnosno da se vidi da upravljate već situacijom, a ne da vas to iznenadi jel. Ne da vas to iznenadi i stoga kažem još jednom mi u klubu SDP-a ćemo podržati sve ove zakone, smatramo da su dobri, jel, da zahtijevaju kako ide primjena već od siječnja 2025. godine i mislim da većina financijskih institucija već se dobrano pripremila, ne samo kreditnih institucija nego i ovih platnih institucija za platni promet da su one pripremljene i da ovaj dio što je dodatno uz ovu Doru koja ANATO primjenjuje, ovo stvarno ova brza plaćanja koja su bitna jel, da se taj novac vidi. Nemojmo zaboraviti da na razini EU postoji i uredba o međubankarskim naknadama. To ono što ministar sad govori što bih utjecao za naknade za vođenje računa, da već postoje određene direktive jer je već i Europska komisija prepoznala šta znače naknade u platnim pa je ona ograničila banka, pazite i komisija je ograničila bankama na kroz određene direktive, da vam može transakcija ukoliko imate onu kreditnu karticu da ona iznosi 0,3% od transakcije, što drugim riječima ako plaćate nekom kreditnom karticom, a to ja ne znam koliko građana uopće prati jel, znači kad plaćate ne znam nekakvih tisuću eura, znači 3 eura vam, 3 eura vam može uzeti kao naknadu kad platite jel, a kad imate ove svoje debitne kartice, ona je 0,2% jel, 0,2% znači negdje oko 2 eura na tisuću eura vam uzme za naknade jel. E sada treba vidjeti da li su sve te naknade u Hrvatskoj na maksimumu, jer ovo o čemu ja govorim su maksimumi po određenim transakcijama i mislim da je to vidite koliko je važno pitanje da je to Europska komisija već dobrano prepoznala. Šta znači ipak nekakva kontrola ovih koji se obavljaju na financijskom sustavu jer nemojmo zaboraviti da sve ovo transakcije što zapravo odrađuju, odrađuju softveri, nema tu više tog nekog ljudskog koji on tamo kao što je nekad bilo, evidentira, udara štambilj, vraća itd. pa nekakve, nekakve te transakcije koje dugo vremena traju jel. Znači puno dobroga donose nove tehnologije međutim iza njih se krije i puno, puno opasnosti i zbog i ove direktive koje te opasnosti pokušavaju preduhitriti i evo vidjet ćemo kako će to sve implementacija teći. Mislim da će ići brzo zato što su dosta tih financijskog sustava je uz, neću reć u vlasništvu već onih institucija koje to primjenjuju ali bilo bi dobro da razmišljamo o takvim stvarima znači i na državnu upravu odnosno zato što država ima jako kvalitetne podatke, važne podatke koje čuva i da takve stvari se već počinje pripremati za sebe. Znači klub SDP-a će podržati sve ove zakone. Zahvaljujem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada će govoriti Klub zastupnika Mosta, dva zastupnika kolega Troskot i kolega Miletić. Prvi će govoriti kolega Troskot. Izvolite.

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege, poštovana javnosti. Evo kolega Lalovac je samo dotaknuo jedan segment ove široke problematike vezano za uvođenje digitalne valute i dotaknuo se jedne riječi koja je vrlo zanimljiva bila, a to je zapravo i opasnost. Da li je dobro ić u smjeru digitalizacije i da li postoje benefiti oko uvođenja digitalne valute? Postoje. ono šta nije dotaknuto u cijeloj analizi jest zapravo scenarij ozbiljnog narušavanja privatnog prava i ono šta se već dogodilo u svijetu prilikom sada već najavljenog uvođenja digitalnog eura, što je na Odboru za financije i potvrdilo izaslanstvo izaslanstvo HNB-a, da se radi već sad intenzivno na uvođenju digitalnog eura, jest zapravo kineski model digitalnog yuana koji je uveden već ima jako dugo, koji ima ozbiljne posljedice na društvo o kojima zapravo pišu svi relevantni ekonomski politički magazini, istraživanja itd. od Financial Times, Economist i brojnih instituta diljem svijeta koji zapravo upozoravaju na opasnosti tog kineskog modela. Kineski model uvođenog, uvedenog zapravo digitalnog juana omogućuje kineskoj centralnoj vladi komunističkoj partiji u potpunosti kontroliranje ekonomskom života svakog Kineza ili Kineskinje kako god u vidu potrošnje, u vidu štednje i u vidu investicija. Jedan od najopasnijih aspekata zapravo te kontrole jest zamrzavanje računa tom jednom sop u modelu socijalnog kreditiranja odnosno imaju takve sustave, sustave već razvijene u Kini da pomoću kamera i svega se prate facijalne ekspresije građana, dakle navike potrošnje itd. i ukoliko sustav kako takav ne procijeni da ti u određenoj mjeri ne podržavaš Komunističku partiju Kine to se odražava na tvoje kamatne stope, to se odražava na upotrebu javnoga zdravstva, to se upotre… to se odražava na korištenje javnoga prijevoza itd. Dakle, ono šta je krajnja posljedica toga o čemu nije dotaknuto ovdje jest diskvalifikacija iz društva ukoliko politička partija kao takva procijeni da je to jednostavno tako. E sad neko će reći ali to je Kina mi ipak živimo na zapadu pa onda taj argument ne vrijedi. Jest, ali za vrijeme Covid plandemije 2019. godine se dogodio presedan da je Kanada zamrznula račune svojim građanima koji su demokratski izašli na ulice u tzv. konvoju slobode Justin Trudeau i njegova vlada zamrznula je ljudima račune jer se oni nisu politički slagali sa takvim jednim izražavanjem demokratskog stava, da su izašli na ulice i izrazili stav da se slažu sa mjerama što se tiče Covida. Dakle, nije počinjeno nikakvo kazneno djelo, dakle to je napravljena istraga, međutim to nije spriječilo jednu takvu demokratsku zapadnu vladu da zamrzne račune svojim građanima jer se oni nisu slagali s njima. Ovako, koji su potencijalni rizici prije svega digitalne valute centralne banke? Dakle, imamo prije svega prvi je mehanizam isteka roka koji nitko nije spomenuo. Znači vas centralna banka odnosno vlada može primorat dakle da do određenog roka morate potrošiti po digitalnoj valuti novac kako oni smatraju da biste vi trebali potrošiti. Konkretno za određenu energetiku, za određene proizvode imate 6 mjeseci vremena da digitalnu valutu koju imate na računu potrošite u tom smjeru. To je apsolutno kršenje prava slobode jer ne samo da utječe na potrošnju, recimo Vlada u RH može doći i reći imat ćeš digitalni euro ali ćeš morat kupovati energetiku od Vujnovca. To je vrlo realan scenarijo, ali nije samo to pitanje potrošnje nego je pitanje i investicije jer ako odnosno štednje prije svega jer ako te vlada primorava da ti moraš na takav način trošiti novac, a to se događa prije isteka roka, al to je mehanizam koji se već izučava, to znači da ti ne možeš onda recimo štetiti za svoju djecu, za budućnost jer ako moraš tako potrošit prije isteka digitalni euro kao što se događa u određenim zemljama to znači da ti ne ostavljaš sebi prostora za štednju za budućnost primjerice za školovanje tvoje djece i to je tzv. đeselov novac. To nije nikakva, to je već u implementaciji u praksi digitalnih financija diljem svijeta. To nije dotaknuto. Drugo, tzv. mehanizmi prihvatljivih primatelja. To u prijevodu znači u smislu investicije da ako se vama na, da vi imate digitalni euro ili na razini Hrvatske, vi imate digitalni euro i vama Vlada RH odnosno Ursula von der Leyen kaže da ne možeš kupovati recimo …/Govornik nego moraš kupovati obveznice RH ili neke europske zemlje. Znači to su sad ozbiljni mehanizmi prihvatljivih primatelja, dakle o kojima se ne razgovara nije spomenuto. Tri, dakle već samo dotaknuo to kroz primjer Kine, dakle to je sustav društvenog ocjenjivanja gdje se tebi po facijalnim ekspresijama ocjenjuje koliko si ti privržen vladi države u kojoj živiš konkretno sada Kine i to je još bilo 2007. godine dok živo u Aziji, di je to otišlo danas, dakle 15-ak, 20-ak godina nakon. To može imati utjecaj na demografiju o kojem nitko ne spominje. Primjerice danas sa ovim sustavom plaćanja dakle već se danas su pratljivi podaci pomoću meta podataka itd. iako recimo žena nekoliko puta mjesečno uplaćuje kroz kartično poslovanje ginekologu, može se zaključit da je recimo trudna. E sad kroz ovakav sustav koji se uvodi ko sustav kineske politike jednog djeteta koji je trajao od '79. do 2015., 2016. je ukinut to je značilo da ako te se uhvatilo na tako nešto da si ti morao ići ili prisilno pobacit, da te se moralo ići sterilizirat i da su kažnjavani bili i tvoji roditelji. Dakle, oduzimala se socijalna pomoć itd. samo zato što ti nisi bio sukladan politikama države. politikama države. HNB dakle što se tiče tog digitalnog eura, dakle ona općenito ne kontrolira banke u nadzoru banaka i s ovim sistemom bi se dodatno omogućilo arbitrarna odluka banaka da oni posluju onako kako žele i arbitrarno dodjeljuju kredite u smislu investicija. Recimo ako, dotaknuo sam EPOL ali u ovom sustavu koji se na takav način razrađuje to bi značilo da ako netko želi uložit primjerice možda u dionicu ili udio društva koji se bavi proizvodnjom ili distribucijom fosilnih goriva, vama recimo takav sustav digitalne valute može onemogućiti da vi platite odnosno da vi uložite tamo sa porukom recimo da su to ekološki kriteriji da zemlja članica dakle ne podupire takvu ekološku politiku mada recimo sve zemlje sad EU pojačavaju fosilna goriva i da je cilj smanjenje emisije ugljikovog dioksida. Što se tiče Što se tiče zemalja EU, dakle ovo nije ništa šta je novo, ali druga perspektiva da postoje instituti kao što je IFO u Njemačkoj, kao što postoje istraživanja njemačke banke koja govore da odnosno testiraju scenarija izlaska Njemačke iz eurozone. Dal mi to podupiremo? Naravno da ne. Ali da li oni razmišljaju dugoročno, da li se može to dogodit? Itekako. Evo zadnja studija je sad izašla van, znate šta su napravili? Oni su testirali scenarij povratka njemačke marke kako bi se zaštitili od manjka likvidnosti pod broj jedan, ili dva devalvacija njihove valute odnosno njihove ekonomije. To se dogodilo u nekoliko faza, od uvođenja duga Grčkoj do evo sada ove krize gdje je Njemačka jedna od najpogođenijih zemalja. Znači prošle godine čak 90 tisuća Nijemaca u Bavarskoj i na zapadu zamijenilo negdje oko 53 milijuna eura njemačkih maraka. Ono što je zanimljiv trend za analizu ovoga šta danas razgovaramo jest da Njemačka nema obvezu u svojim bankama da moraju zamijenit euro i takav trend imaju i ostale zemlje EU kao što su Austrija, Irska, Estonija, Latvija i Litva gdje nemaju rok za predaju stare valute što znači da staru valutu čuvaju za scenarij koji je moguć. Nisam rekao da ga se zagovara nego je moguć. I zadnje još prije nego što prepustim riječ svome kolegi, postoje zemlje unutar EU, dakle unutar naše grupacije zemalja gdje živimo koje smatraju da bi plaćanje gotovinom trebalo uć u Ustav. Govorim o Njemačkoj, govorim o Austriji, za slično se zalaže i Švicarska. Zašto je to tako kod germanskih zemalja? Zato što znaju da je gotovina posljednji jamac privatnosti koji se sa ovim može itekako narušit. Sada će nastaviti kolega Miletić. Izvolite. Lijep pozdrav svima. Neki bi možda mogli reći kako Mostovci opet zabrijavaju, ali tko bi rekao prije šest, sedam godina da radi virusa evo sad čitam ponovo danas podatke čija je smrtnost iznosila oko 3%, dakle otprilike kao gripa će lockdown, bit će zabrana svetih misa, zabrana svetih misa eksperimentalne bocke itd., i zato će narod razumiti i zato sam vrlo kritičan prema ovom koraku kuhanja žive žabe kroz digitalnu valutu. Raspravljamo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuna Zakona o elektroničnom novcu, kao zastupnik sa izrazito suverenističkim stavovima osjećam potrebu ovdje javno progovoriti i izraziti svoje negodovanje prema ovom prijedlogu. Jasno je da digitalizacija kao takva financijskog sektora je neizbježna jasno je da ona kao takva donosi mnoge prednosti, no isto tako nije zlato sve što sja ili ako hoćete, vrag se krije u detaljima, a uvođenje elektroničkog novca otvara vrata potencijalnim rizicima koji mogu ugroziti našu financijsku suverenost, našu slobodu i naše pravo na privatnost. Ja ću ovdje baš bit eksplicitan, mislite li da smo zaboravili što je radio tiranin Trudeau tijekom pandemije u Kanadi? Tiranin Trudeau dakle u doslovnom smislu je majstor zamrznuo, zatvorio privatne račune ljudi koji su se borili, da, da, legitimno jer je demokracija protiv tamo sustava. Majstor je ljudima onemogućio korištenje njihovog novca. Ili ovdje kolega Troskot je govorio o distopijskom društvu Komunističke partije u Kini gdje je potpuno katastrofa digitalnog cijelog sustava, potpuna kontrola ljudi. Ljudi su svedeni na robote, na brojeve, tamo ako malo podigneš glavu odma ide glavosjek u doslovnom smislu. I tamo isto imamo cijelu tu priču digitalnog sustava koji je potpuno tako posložen. Dakle, jedan od ključnih stavki je briga kontrola nad izdavanje i cirkulacijom elektroničkog novca. Mi ovdje imamo pravo postaviti mnoga pitanja i upitnike, izraziti skepsu, ovaj zakon predviđa mogućnost eksternalizacije operativni aktivnosti institucija za elektronički novac. Navodi se da institucija mora osigurati da cijela ta priča ne narušava kvalitetu mehanizma unutarnjih kontrola itd., itd.. Kolega Troskot je to stručno objasnio, moje ovdje je podsjetiti hrvatski narod da bez obzira što se nama nekad neke stvari čine jako dalekim, jako dalekim ili kao da smo živjeli u nekom filmu pa smo iznenada probuđeni, štipkamo se i gledamo je li to istina što smo mi sve proživjeli. Kako je moguće na neko zaradi svoj novac i da ti sad govoriš npr. protiv vlasti i da ta vlast ti kaže, šta prosvjeduješ, e sad lijepo ne možeš koristiti svoj novac koji si zaradio. Postoji realna opasnost digitalnog novca gdje će se ugasiti potpuno keš i plaćanje kešom. Ukoliko to bude išlo tim smjerom u Hrvatskoj s radošću ćemo pozvati narod na ulice, organizirati prosvjede legitimne demokratske, a onda na koncu i pozvati ljude da svaku stvar plaćaju u kešu i to ono u kovanicama na benzinskim postajama, u trgovinama, da dođu ljepo istresu brdo vreću kovanica pa ćemo se boriti legitimnim i demokratskim načinom da sačuvamo gotovinu, keš kao plaćanje i kao sredstvo plaćanja. I naravno da živimo u 2024. i naravno da mnogi od nas imaju u mobitelima i plaćamo i to uopće nije sporno, ali je samo važno da se svugdje mora osigurati plaćanje gotovinom za svakog čovjeka u RH koji želi koristiti gotovinu. A onda ovi koji ne znam bi lijepili etikete ove ili one vrste, samo izguglajte Kanda tijekom tijekom tri godine šta su radili, ne komunistička tiranska Kina nego Kanada pa vidite na što su spremni ti ljudi kada vi podignete svoju glavu i borite se protiv sustava koji ugrožava slobode, temeljne slobode naroda. Dakle, bit ćemo budni u klubu Mosta, pratit ćemo sve što se događa i pravovremeno ćemo tako i reagirati. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Treća rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će kolega Tomislav Šuta. Izvolite.

Ministarstvo financija na odlično pripremljenom materijalu u kroz gdje smo mogli vidjeti kroz obrazloženja jasno zbog čega se ovaj paket zakona donosi odnosno zbog čega imamo izmjene i dopune zakona i isto tako i donošenja novih. Dakle, predložene izmjene i dopune zakona su ključne za usklađivanje našeg financijskog sustava s novim standardima EU. Ovi zakon doprinijet će povećanju sigurnosti, transparentnosti i učinkovitosti platnog prometa i financijskih usluga u Hrvatskoj. Zakon o platnom prometu, njegova izmjena za cilj ima unaprijediti sigurnost platnih usluga i omogućiti veći stupanj zaštite potrošača kao i smanjiti operativne rizike. Usklađivanje s novog PEZ D2 direktivom koja potiče inovacija ali i dodatno štiti korisnike od prijevara. Što se tiče zakona o izmjenama Zakona o elektroničnom novcu, ovdje dobivamo prilagodbu promjenama u digitalnim financijama te osiguranje pravilne regulacije subjekata koji izdaju elektronični novac. Jačanje povjerenja potrošača u digitalne novčane tokove i prevencija zlouporabe. Što se tiče izmjene Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima, također imat ćemo povećanje pravne sigurnosti prilikom namire transakcija u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata, uvođenjem mjera za sprječavanje sistemskog rizika u slučaju insolventnosti sudionika. Zakonom o provedbi uredbe EU-a iz područja platnog prometa, omogućit će se potpuna implementacija EU uredbi kako bi se osigurala ravnopravnost svih sudionika na tržištu i zaštita prava potrošača, dok Prijedlogom zakona o provedbi uredbe o digitalnoj operativnosti otpornosti DORA, dobivamo uvođenje okvira za procjenu i upravljanje rizicima vezanim uz digitalnu sigurnost u financijskom sektoru, osiguranje otpornosti na kibernetičke prijetnje, što je ključno u današnjem digitaliziranom svijetu. Predložene izmjene ne samo da donose usklađivanje s europskim standardima već osiguravanje dodatne mehanizme zaštite financijskih usluga u Hrvatskoj s posebnim naglaskom na digitalnu sigurnost. Ovi zakonski prijedlozi izrađeni su radi omogućavanja provedbe uredbe u pogledu instant kreditnih transfera u eurima. Navedenom se uredbom na tržištu EU osigurava izvršenje instant kreditnih transfera odnosno brzi, brzih plaćanja kojim se novčana sredstva u roku od 10 sekundi od vremena primitka naloga za plaćanje prenose s platitelja računa na račun primatelja plaćanja u bilo koje doba dana i u svako i svakog dana u godini. Sukladno navedenoj uredbi, pružatelji platnih usluga koji nudi uslugu slanja i primanja kreditnih transfera trebaju svojim korisnicima omogućiti primanje instant kreditnih transfera od 09. siječnja 2025. godine, a slanje instant kreditnih transfera od 09. listopada 2025. godine. U svrhu pristupanja RH OECD-u, Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu s konačnim prijedlogom zakona, Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničnom novcu s konačnim prijedlogom zakona kao i Prijedlogom zakona o provedbi uredbe EU iz područja platnog prometa s konačnim prijedlogom, predviđeno je proširenje mogućnosti alternativnog rješavanja potrošačkih sporova tako što će pružatelji platnih usluga te izdavatelji elektroničnog novca biti obvezni sudjelovati u svim postupcima alternativnog rješavanja spora koje pokrenu potrošači. Također u svrhu pristupanja RH OECD-u, potrebno je do kraja godine izmijeniti Zakon o elektroničnom novcu radi brisanja zakonske odredbe prema kojoj se pri izdavanju odobrenja za osnivanje podružnice institucije za elektronični novac i stečaj države primjenjuje načelo reciprociteta. Što se tiče ključnih promjena i koristi za RH dakle imamo povećanje otpornosti financijskog sustava i jačanje povjerenja potrošača, poticanje inovacija i stvaranje novih poslovnih prilika za FIN-TEH tvrtke u Hrvatskoj, povećanje sigurnosti u digitalnom platnom prometu kroz preciznije regulacije i standarde, smanjenje rizika od kibernetičkih napada na financijske institucije što je u skladu s globalnim trendovima sigurnosti. Zaključno, važnost usvajanja ovih zakona donosi modernizaciju financijskog sektora u Hrvatskoj i njegove integracije s europskim tržištem i s ovim pozivamo zastupnike da podrže prijedlog zakona u cilju zaštite građana i jačanja nacionalne ekonomije. Zahvaljujem. Prelazimo sada na pojedinačnu raspravu. Prvi na redu kolega Miletić, izvolite. **Miletić, Marin (MOST)** Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovanje vama, predstavnicima Vlade je li, vladajućima i kolegama iz oporbe. Danas raspravljamo o Prijedlogu zakona o elektroničnom novcu, a ja moram kao konzervativni zastupnik i onaj zastupnik koji pripada suverenističkim opcijama izrazit ipak jednu skeptičnu perspektivu. Naravno to što sam skeptičan, ne znači nikako da sam protiv napretka. Živimo u 2024. godini i važno je da nam država napreduje i u ovom financijskom sektoru i sektoru plaćanja i cijele te kontrole. Ali znate kako ide napredak bez promišljenosti može značiti da završi kao neki gadget koji smo svi htjeli ali onda poslije ga se koristi kao neki, ne znam podmetač u kuhinji za nešto. Dakle da isto pohvalimo Vladu, da ne bude da uvijek kritiziram. Dakle pohvaljujem Vladu na prepoznavanju potrebe za regulacijom elektroničnog novca. Mi danas živimo u svijetu gdje možete pizzu kupiti kripto valutom. Neki kažu da se može kupiti glas na izborima ali u to neću ulaziti i važno je da naši zakoni budu prilagođeni ovoj stvarnosti u kojoj živimo i taj dio pohvaljujemo no s druge strane imam legitimno pravo izraziti i iskazati zabrinutost zbog nekoliko aspekata ovog zakonskog prijedloga. Dakle po mom viđenju i ovo je pojedinačna rasprava. Prvo, imamo jako loša iskustva tijekom pandemije, ono što smo proživljavali i kad smo vidjeli što je Trudeau radio u Kanadi i neki će reć možda sad to nema veze s Hrvatskom. Možda nema, ali mnogi misle da itekako ima i da sve što se negdje dogodi u svijetu uvijek postoji mogućnost, mogućnost da se pojavi kod nas, a tamo je bilo tlačenje ljudi, tlačenje građana koji su se bunili i sudjelovali u otporu protiv vlasti i bilo je zamrzavanje njihovog privatnog novca i privatnih računa. To je nedopustivo. O komunističkoj Kini i ono što oni tamo tiraniju provode kroz svoje distrofijsko društvo, o tome su napisani traktati, eseji, snimljena videa, to je groza šta se tamo događa, dakle groza. Meni se čini da ovaj zakon previše olako tretira jedno ključno pitanje, tko će imati stvarnu kontrolu nad našim novcem? Elektronički novac zvuči moderno, uzbudljivo, ali moramo znati tko će imati stvarnu kontrolu. Ono što vidimo u ovom prijedlogu jest potencijalno predanje, predavanje naše financijske suverenosti korporacijama institucijama koje nisu nužno odgovorne hrvatskim građanima. Npr. zamislite situaciju u kojoj vaš novac nije u banci, ne daj Bože je li u madracu ili u čarapama kako to neki vole gurat je li nego negdje u nekom oblaku iznad Silicijske doline i sad ako taj oblak odluči nestati zbog tehničkih poteškoća, zbog klika ne znam možda vlasti ili jednostavno zato što je bio u lošem raspoloženju, što ćemo onda? Možemo li se potpuno pouzdati u suport potporu onaj je li korisnicima koji nam odgovara automatiziranim porukama? Također ova regulacija otvara prostor za centralizaciju informacije o našim financijskim transakcijama i o tome su kolege govorili prije, kolega Troskot. Država će reći da je to u svrhu borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma, ovo će svako donekle normalan podržati. Tko bi mogao bit uopće protiv je li toga, ali što je slijedeće? Regulacija koliko kava dnevno smijete popiti jer previše kofeina ne znam šteti vašem zdravlju iako je dokazano da nije, da espreso je baš zdrav za zdravlje, dakle nemojmo se zavaravati da elektronički novac ne dolazi sa svojim prednostima, praktičniji je od kovanica to je činjenica, ali mora bit sloboda plaćanja kešom i gotovinom omogućena bilo gdje na bilo kojim mjestima u RH i Vlada se mora pobrinuti da niti jedna benzinska postaja, da niti jedna trgovina, da niti jedna bilo kakva uslužna ili bilo kakva druga djelatnost gdje građanin dođe da mu kažu plaćanje samo karticom, dakle to je nedopustivo i ja u tome u doslovnom smislu prepoznajem neki prvi korak kuhanja žive žabe, a mi znamo šta se događa sa živom žabom. Živa žaba se dragi ljudi ubaci u lonac hladne vode i onda vi lijepo upalite vatru, lijepo pod navodnicima i žaba se krene živa kuhati i žaba koristi temperaturu svog tijela da se prilagodi vodi koja se kuha, a kad bi žaba znala da je se živo kuha ona bi samo iskočila iz tog lonca, spasila bi svoj život, ali se žabu uvjerilo da je sve u redu, da, da je to dobro, da nema nikakve opasnosti za nje, za nju, ne zna žaba šta je za nju dobro i temperatura raste i kako raste temperatura žaba sve više prilagođuje svoju temperaturu tijela vodi koja je sve vrelija i naposljetku kad postane kipuća žaba više ne može iskočiti jer nema snagu, nema energiju i bude živa skuhana. Ja samo želim za onaj dio naroda koji vidi što se događa i koji prepoznaje kretnje na razini cijelog svijeta i Bogu hvala na pobjedi Trumpa, ne mislim da je svetac pušten sa ne znam iz koje dimenzije postojanja i da je sad ne znam ko, da ćemo radit kipiće njegove i držat ga, nismo mi ljubitelji Druga Tita kao ovi neki predstavnici ljevice koji još imaju Tita na svojim noćnim ormarićima umjesto Gospe koju mi većinom držimo je li, ne mislim da je savršen, ne mislim da je idealan, itd., al činjenica je ta da je uzrokovao tektonske poremećaje onima globalističkim opcijama koje uništavaju pojedinca, obitelj, koji šire wokersku suludu rodnu ideologiju i koji štiti na koncu svoje tržište, zato ima i pravo i to ovoj ekipi smeta i zato oni luduju bjesomučno dakle potpuno, to, to u životu nisam vidio da neko tolko može bit uznemiren je li, odlaze sa društvenih mreža, govore kako više neće bit na Iksu zato jer, prsa su im poplavila od busanja u ime slobode, al oni su tolerantni samo onima koji misle kao i oni, čim se pojavi nešto drugo onda nema tu više tolerancije i o tome ja govorim i ovdje u ovoj raspravi, kuhanje žive žabe i mi moramo sve napraviti što možemo. Ja vjerujem da u, u svim strankama ima dobrih ljudi, ja vjerujem da u vladajućim itekako ima ljudi koji suverenistički razmišljaju i apeliram na njihovu savjest i mi Hrvatsku koja je stvarno malena, malena, malena zemlja kao ne znam predgrađe New Yorka, grad Milano je veći od Hrvatske, mislim stvarno smo malena zemlja i malen narod, e onda ovi koji vide bez obzira gdje sjede i koje boje stranačkog dresa nose, al koji vide što se događa vani, koja borba se vodi protiv Walkera, protiv ljevice, protiv ovih koji vide koja je opasnost tu i ugroze i financijske stabilnosti i slobode građana i pravo na privatnost i korištenja svog novca, ti ljudi trebaju napraviti sve što mogu tamo gdje jesu da sačuvaju slobodu, da rade na tome da država bude pravedno uređena, da čuvaju naše obitelji i našu djecu od raznih agendi koje nam se nameću. Pa evo ja ću biti optimističan, vjerujem da taj val nade i optimizma prelit će se i na Europu i da kao što u jednoj knjizi piše nestat će sve što ne valja, točnije Izaija piše propast će sve što ne valja, pa tako neka i bude, skoro bi rekao nešto, al neću, evo ga, gotovo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** E nije gotovo jer imate repliku, kolega Baksa izvolite. Hvala lijepa. Evo poštovani kolega Miletić, vidim da ste veliki fan Trumpa, pa ja vas samo želim jedno pitanje pitati, vidim da ste pričali o električnom novcu i kripto valutama, pa evo možete mi objasniti skok cijene bitcoina nakon američkih izbora nakon pobjede Trumpa

Ja, javnost i moj narod ljudi znaju da ja nisam financijski stručnjak, ja sam teolog po struci, ali meni je drago jer ja podržavam kriptovalute, ja podržavam i bitcoin jer je to sloboda, to je čak i sloboda od bankarskog sustava i zanimljivo je da je Trump i tu promijenio mišljenje, Trump je tu promijenio mišljenje i vidimo da je sad puno blago naklonjeniji i tom sustavu dakle baš slobode. Evo i ja mislim da je to dobro da čak sam gledao koliko 80 tisuća ili nešto, dakle ovo što ste vi rekli 18% ili koliko da, da se dignuo. I ja podržavam sve ono što pomaže da građani budu što slobodniji u sustavu u kojem živimo. Hvala na pitanju još jednom. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo sad na drugu pojedinačnu raspravu, kolega Račan izvolite. Kolegice i kolege mislio sam biti vrlo kratak, ali sada ću se ipak produžiti s obzirom na ovo što smo čuli od kolega iz MOST-a. Ali …/Govornik se ne razumije./… onaj dio koji je kratak. Digitalna otpornost, svaki tehnološki napredak neminovno sa sobom nosi nove troškove, ovdje se naravno radi o ulaganju u IKT infrastrukturu, u proces, u kadrove. I tu imam samo jedno pitanje za državnog tajnika. Ako može bit nekakva projekcija ili ako ima nekakvih saznanja hoće li na bilo koji način trošak toga biti isporučen kao nova usluga ili kako dodatna usluga ili kao postojeća usluga građanima u postojećem kompletu usluga koje građani konzumiraju? Što se tiče ovoga lijepo je da je kolega Miletić izravno rekao da je on konzervatizam, da je konzervativan i da nastupa konzervativno oko ove teme, pa evo da samo nadovežem da Trump ne samo da je promijeni mišljenje oko kriptovaluta nego je sam pokrenuo i svoju kripto tvrtku što možemo reći da je nekakav pokazatelj da čovjek zna gdje je novac u budućnosti. Međutim, ove teze i širenje straha ili panike oko gotovine i, ne mislim na generala Gotovinu naravno nego na gotovinu kao novac, malo me začuđuju. Dakle, osobno uvijek sam imamo jedan problem kada god bi išao nešto kupiti u trgovinu nisam nikada razumio zašto je popust na gotovinu, a ne na karticu. Nekad je to bilo vrlo uobičajeno naprosto je sve u trgovini bili 10% jeftinije, govorim u pravilu o većim stvarima tehnička roba itd., 10% popusta ako platite gotovinom. ja kad sam to vidio uzeo bi naravno karticu, otišao do bankomata 100 – 200 metara koliko je udaljen, digao tu gotovinu i platio 10% jeftinije. Onda godinama to nisam vidio u Hrvatskoj ali desilo mi se to ponovo ove godine da sam nešto kupovao i gospođa na blagajni mi je ponudila da platim gotovinom da je 10% popusta. Bio sam potpuno zbunjen mislio sam da je to isčezlo jer sama logika čuvanja gotovine je, čuvanje gotovine ima svoju cijenu. Dakle, mora bit nekakav sef, mora se netko o tome brinuti. Naravno otišao sam do bankomata ponovo i platio to 10% jeftinije. Sami trendovi oko plaćanja gotovinom su vrlo jasni. Švedska je tu otišla najdalje. Ona već skoro 2 godine ima zakon po kojem trgovine više nisu uopće dužne primati gotovinu, naprosto nitko ne mora primati gotovinu što znači da ako trgovac tako hoće vi ne možete platiti gotovinom, a to su napravili nakon što su imali već dugo, dugo činjenicu da je u platnom prometu samo 2% bila gotovina. U sličnoj situaciji se nalazi i Norveška, Nizozemska također, a moram reći da me najviše iznenadilo pred sad neki broj godina u Londonu u Engleskoj kada ne samo da nigdje nije bilo gotovine nego na ulici kada si nešto kupovao magnet ili nešto sam plaćao karticom jer ulični prodavači su imali uređaj da plaćate, nema, ne primaju gotovinu. Ulični svirači imaju uređaj gdje također im novac plaćate preko kartice ili mobitela nema gotovine. Opće nema onog klasičnog da stoji nekakav šešir ili nešto da bacite novac jer nitko, nitko naprosto sa sobom ne nosi gotovinu. I u tom smislu mi je ovo, ovi strahovi odnosno širenje panike, moralne panike da će gotovina oduzeti nekakav suverenitet, ne samo gotovina oduzeti nekakav suverenitet državama, a slobodu građanima, pa svaka tehnologija, svaka promjena, sve što je čovjek izumio je na neki način upotrijebio i zloupotrijebio. Zloupotreba je moguća, ali pa ne možemo zbog straha zato što se nešto može loše desiti da sada ćemo zauvijek biti status quo i nećemo mijenjati, nećemo tražiti napredak, nećemo pokušavati ići dalje. No tu, evo vratit ću se ono što sam rekao počevši ovo oko kao svojevrsnu repliku na izlaganje kolega iz MOST-a. Oni su tu pristojno rekli odnosno kolega Miletić je pristojno rekao da je on konzervativan, da nastupa iz te pozicije. Ja nisam konzervativan i ja se na taj način ne bojim ukidanja gotovine. Dapače, veselim mu se i jako volim putovati Europom jer više ne moram nositi niti jedan jedini euro sa sobom gotovine. (HDZ)** Hvala lijepa. Evo sad se u međuvremenu javila i kolegica Danica Baričević koja će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti završno. Izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Evo u ime kluba mi ćemo podržati ovaj paket prijedloga, zakonskih prijedloga koje smo danas objedinili jer se oni upravo provode kako bi se omogućila provedba uredbe u pogledu instant kreditnih transfera u eurima. Isto tako, osigurava se izvršenje njihovih transfera odnosno brzih plaćanja koje smo čuli danas već u raspravi kojima će se novčana sredstva u roku od 10 sekundi od vremena primitaka naloga za plaćanje prenose sa platiteljeva računa na račun primatelja plaćanja u bilo koje doba dana i svakog dana u godini. I sukladno navedenoj uredbi pružatelji platnih usluga koji nude uslugu slanja i primanja kreditnih transfera trebaju svojim korisnicima omogućiti primanje instant kreditnih transfera od 9. siječnja 2025., a slanje instant kreditnih transfera od 9. listopada 2025.. Isto tako paket prijedloga zakona predviđeno je proširenje mogućnosti alternativnog rješavanja potrošačkih sporova na način da će pružatelji platnih usluga te izdavatelji elektroničkog novca biti obvezni sudjelovati u svim postupcima alternativnog rješavanja spora koje koje pokrenu potrošači. Također u svrhu pristupanja RH u OECD potrebno je do kraja godine i izmijeniti Zakon o elektroničkom novcu radi brisanja zakonske odredbe prema kojoj se pri izdavanju odobrenja za osnivanje podružnice institucije za elektronički novac iz treće države primjenjuje načelo reciprociteta. I tako konačno evo mi podržavamo ovaj paket prijedloga zakona iz područja platnog prometa s konačnim prijedlogom zakona jer će se i prekršajne odredbe prijedloga zakona u odnosu na odgovarajuće odredbe važećeg zakona koje sadrže pozivanja na kunu usklađuju s uvođenjem eura kao službene valute u RH na način da su iznosi novčanih kazni izrečeni u samim eurima. I klub HDZ-a podržava ovaj paket zakonskih prijedloga. Zahvaljujem. Hvala i vama. Zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. I sada ćemo napraviti jednu stanku u trajanju od 20 minuta pa ćemo nastaviti u 12 sati.

Zahvaljujem.

Hvala na pitanju,